li još neko želi reč?

ministar Selaković. Izvolite **Nikola Selaković** Kao ovlašćeni predstavnik predlagača, prihvatam amandman koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Takođe, u ime ovlašćenog predstavnika predlagača, prihvatam amandman Odbora. **Žarko Korać** Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na

ovakav amandman koji je prihvatila izvršna vlast, odnosno ministar u ime Vlade.Naime, prvi put kada je došao Zakon o mreži sudova rekao sam – aman, ljudi, šta radite po pitanju postavljanja vršioca funkcije, čak i na mestima gde je izabran predsednik? Pa drugi put, pa treći put i sada treći put kada je ovaj zakon stigao, odmah sam rekao – što se igrate sa gospodinom Milenkovićem, u to u to vreme još narečenim predsednikom Apelacionog suda u Beogradu? Kad je bio izbor, rekao sam da je tada

čemu se radilo? U tekstu zakona se kaže, u članu 14. stav 4. – do dana početka primene ovog zakona, VSS će postaviti vršioce funkcije predsednika u sudovima osnovanim ovim zakonom, kojima je ovim zakonom promenjeno područje. Znači, ako se promeni područje Apelacionog suda u Beogradu, puj, pike, ne važi izbor gospodina Milenkovića.Dobijam odgovor Vlade da to nije tako, jer kaže – ne prestaje funkcija predsedniku izabranom u skladu sa Zakonom o sudijama u slučaju promene područja nadležnosti sudova. Ako je to istina što mi je Vlada napisala u odgovoru, onda nije istina ovo što je Vlada prihvatila kao amandman Odbora. Dogovorite se. Ne može pola riba, pola devojka. Ili je jedno, ili je drugo. Ne mogu da postoje dve istine.U tom smislu zadovoljan sam što je suštinski prihvaćen moj amandman, ali to dovoljno govori da zakon nije pripremljen dovoljno dobro, naročito u pogledu toga da sudska jedinica u Kovinu treba da ide prema prema Smederevu. Naopako, šta će tu biti. Hvala. **Žarko Korać** Uz malo drame, prijateljski, ja bih samo zamolio sve poslanike da se drže svog vremena. Vi ste uglavnom bili u granicama svog vremena. Zahvaljujem.Da li neko želi reč?

sam se potrudio da intervenišem na član 15. Predloga zakona, koji se tiče javnih tužilaca. Ukazaću vam i na par stvari koje treba da imamo u vidu.Do dana početka primene ovog zakona izvršiće se premeštaj zamenika javnih tužilaca iz ukinutih javnih tužilaštava u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu, ukinutih. pominjali smo primer Kovina. Nema ukidanja javnog tužilaštva ni u Pančevu, ni u Smederevu. Ostaju isti. Znači, to je to. Nema premeštanja zamenika. Svi oni koji su iz Kovina, koji znaju teren, koji bi normalno bilo da sa policijskom upravom izađu na lice mesta, u smislu Zakona o tužilačkoj istrazi, kada se nešto desi, oni neće moći da izađu, nego će da dođu tužioci iz Osnovnog tužilaštva iz Smedereva da izvrše uviđaj, a pojma nemaju čak ni gde je atar, gde se završava atar, gde je granica Bavaništa i Grada Pančeva. To je nelogičnost. To je ono što nije dobro pripremljen zakon u jednom delu i tu apelujem, hajde da popravimo te stvari.Istina, u članu 16. se kaže da zaposlene može Ministarstvo da raspoređuje, ali ne može zamenike. To ne može po zakonu.U tom smislu, još jednom vam kažem - prihvatite intervenciju koja ide ka tome da bolje bude građanima u Kovinu i uopšte svim građanima, jer doći ćemo u situaciju da preko 450 predmeta u krivičnim stvarima kreće ispočetka. Zbog toga, ukoliko bi se prihvatio amandman na član 3. koji sam podneo,

Zahvaljujem.Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić, Kenan Hajdarević, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Zlata Đerić, Dubravka Filipovski, Srđan Miković, Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Olgica Batić i Ana Novković i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Primili ste izveštaje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto ja Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predlog zakona u pojedinostima.Na član 1. član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olega Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da li neko želi reč?

da na ovaj način želim samo da kažem da je dobro što je amandman prihvaćen jer u mnogome poboljšava predloženi tekst zakona i da vam se zahvalim na tome. član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da li neko želi reč? narodni poslanik Jovan Palalić. **Jovan Palalić** Zahvaljujem.Gospodine ministre, kolege iz ministarstva, kolege narodni poslanici, ovo je tema koja je jako važna, to je jedno ustavno pravo, pravo na suđenje u razumnom roku i sasvim je sigurno da su građani, kada je to pravo u pitanju, vrlo zainteresovani, obzirom na stanje u kome se nalazi pravosuđe, obzirom na sve postupke koji dugo traju.Po našem mišljenju, ovaj član je poprilično komplikovan i u određenom smislu nejasan. Prvo, pitanje primerene naknade. Ako je neko

mislimo da se može rešiti na drugačiji način. Sasvim sigurno, bolje je rešiti uspostavljanjem efikasnog pravosudnog sistema, efikasno disciplinskog postupka kad su u pitanju suđenja, boljeg nadzora, nego uvoditi jednu glomaznu i komplikovanu proceduru, kakva je ovde predviđena.Naravno, obavezno uputstvo koje se ovim članom nalaže da će dati viši sud nižem sudu da u određenom roku presudi datu stvar, pitanje je da li će se sprovesti. Šta ako se ne sprovede? To je jedna stvar koja je za nas takođe nejasna i sporna.U svakom slučaju, smatramo da je uvođenje efikasnijeg postupanja sudija većeg nadzora, jače disciplinske odgovornosti nešto što može da doprinese na bolji način da se ovo ustavno pravo, koje je važno za građane, realizuje, nego ovako kako ste vi ovde predložili, uvažavajući opravdanu brigu koju imate s obzirom na nasleđe koje ste zatekli, veliki broj nerešenih predmeta, haos u pravosuđu. Mislimo da

obrazloženje.Sasvim je jasno da vreme ovlašćenog predstavnika može da koristi isključivo ovlašćeni predstavnik. Ja sam ovlašćeni predstavnik za sve ove četiri tačke koje su danas na dnevnom redu. Gospodin Samardžić jeste predsednik poslaničkog kluba, ali ne može da koristi moje vreme i nije koristio. Čak i da ste mu uračunali svo ono vreme koje je on koristio, nije moguće da je iskoristio sve vreme koje meni kao ovlašćenom stoji na raspolaganju. Pošto imam ovde zamenika sekretara, on mi kaže da je javno konstatovano da je potrošeno vreme. Neću vas u tom slučaju sprečiti da govorite, ali moram da kažem da onda otvaramo jednu novu temu ovde. To više nije vezano za raspravu po amandmanima, to je na koji način se može koristiti vreme koje je na raspolaganju poslaničkoj grupi. U vašoj interpretaciji onda mora Skupština da konstatuje, a do sada je ovde bilo konstatovano drugačije, postoji jedno vreme, ali da ne oduzimam sad od ukupnog vremena rasprave, da može da ga koristi i šef poslaničke grupe, a ne samo ovlašćeni predstavnik.U svakom slučaju, izvolite, gospođo Radović** Hvala, gospodine predsedavajući, na tolerantnosti.Na tu vašu tolerantnost, ja ću da odgovorim tako što se više neću javljati kao ovlašćeni, sem korišćenja onog vremena koje je predviđeno za raspravu po amandmanu.Ovim prethodnik, gospodin Palalić, obrazložio, mi smo tražili da se član koji se odnosi na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku briše. To za nekog možda deluje vrlo nelogično, ali smatramo da način na koji su formulisane ove odredbe zakona, tim odredbama se neće ostvariti svrha koju je predlagač zakona imao na umu, a to je upravo da se pospeši postupanje sudova u razumnom roku. Zbog čega? Naravno, navešću argumente zbog čega ovako mislim. Na ovaj način se prosto uvodi jedan sistem vrlo skupih paralelnih procesa za zaštitu prava za suđenje u razumnom roku. Čini mi se da se njime otklanjaju samo simptomi, a ne uzroci ovog problema.Ako bismo se bavili samim problemom i uzrokom zbog čega dolazi do povrede prava na suđenje u razumnom roku onda će nam biti sasvim jasno da je jedan od osnovnih razloga to što su sudije i sudovi nesrazmerno opterećeni i što su sudije pod konstantnim pritiskom efikasnog postupanja, s tim da se ta efikasnost shvata na jedan potpuno drugačiji, rekla bih pogrešan način u smislu da je efikasno postupanje donošenje što većeg broja presuda u što kraćem roku, umesto da se shvata na način da je efikasno postupanje donošenje kvalitetnijih odluka u razumnom razumnom roku.Mislim da sada kada govorimo o uvođenju ove mogućnosti kroz Zakon o uređenju sudova, plašim se da bi ovakvo ovakvo rešenje prosto hrabrila veliki broj stranaka da ulažu zahteve, tražeći povredu prava na suđenje u razumnom roku, čak i u onim situacijama kada bi to bilo sasvim neopravdano. Stvoriće se jedan vrlo skup sistem paralelnih postupaka od kojih građani neće imati nikakav boljitak, a plašim se da bi država mogla i te kako da se suoči sa velikim finansijskim udarom.Postoji još jedan razlog zbog čega mislim da ovo rešenje nije opravdano. To je što neposredno viši sudovi bi bili u jednoj situaciji, da kažem prilično nepovoljnoj za sebe, da bi možda mnogo više vremena trošili na to da rešavaju zahteve za povredu prava na suđenje u razumnom roku, a da bi svoja redovna suđenja

gospođo Radović.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Zlata Đerić i Dubravka Filipovski.Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Hvala gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, postoje neke stvari koje se podrazumevaju. Podrazumeva se pravna pomoć među sudovima, saradnja sudova sa državnim organima u skladu sa pozitivnim propisima i podrazumeva se između ostalih pristojnost i tolerancija u vođenju sednice parlamenta.Gospodine

Nažalost u prepodnevnom delu zasedanja bili smo svedoci nečeg što se direktno suprotstavlja ovakvoj vrsti pristojnosti i tolerancije koju ste vi pokazali.Naime, kada je predsedavajući, gospodin Arsenović, odbio da omogući gospodinu Halimiju da replicira i kada je poslanik Halimi pokušao putem povrede Poslovnika, pozivajući se na član 107. da izrazi svoje neslaganje sa stavom ministra, predsedavajući mu je jednostavno odbrusio da ukoliko ne ume da obrazloži povredu Poslovnika, u tom slučaju treba da odustane od obrazlaganja.Na taj način iz ovog parlamenta je otišla jedna ružna slika, slika netolerancije, pogotovo što se radi o poslaniku koji dolazi iz redova nacionalnih manjina. Tim pre, većina koju većina koju čini ovaj parlament mora da ima određenu dozu tolerancije prema manjini, u tom slučaju prema poslaniku Halimiju. **Žarko Korać** Narodna poslanice, znam da ste me pohvalili, a izgleda da protivrečim samom sebi, ali

Izuzetno sam srećan i zadovoljan što su prihvaćeni, ne samo moj amandman, nego i amandman mojih kolega, gospodina Nenada Konstantinovića i Slobodana Homena, koji su u istom članu intervenisali i praktično omogućili da Viši sud odlučuje i u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti upotrebe pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova. Znači, ne samo Privredni sud, nego kada su u pitanju fizička lica, praktično Viši sud.Viši sud je do sada to i radio i mislim da je to dobro. Interesantno je što će će sada to raditi samo Viši sud u Beogradu i interesantno je, s obzirom da je gospodin Konstantinović dao amandman, da je već Evropa rekla – ne, to može da radi samo Viši sud u Beogradu, zbog ujednačavanja prakse.Interesantno je koliko je Evropa bila brza da kaže – ne, neće svi viši sudovi nego samo Viši sud u Beogradu. Tako smo dobili informaciju. Postoji mogućnost usaglašavanja prakse u okviru VKS, član 8. ovog istog zakona o tome govori.

U odnosu na prvi Predlog zakona dobro je što 359. i 234. ne sudi Viši sud i za stav 1. i za stav 2. i za stav 3. Oni koji su u krivičnoj materiji to jako dobro znaju, inače bi bili zatrpani viši sudovi. Dobro je što je već u junu popravljena situacija i Predlog zakona je stigao

Ukoliko Viši sud sudi za krivična dela povrede ugleda strane države i međunarodne organizacije, naopako da ne sudi i za povredu ugleda naše otadžbine.

član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović i Slobodan Homen.Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč?

Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović i Slobodan Homen.Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor

da i ostali poslanici kada dobiju reč govore o temi dnevnog reda, a pri tom i ne dobacuju onome koji govori. Držaću se ovih dva minuta iako imam vreme poslaničke grupe.Kao što sam već i na sednici Odbora za pravosuđe rekla, smatram da se ovakvim rešenjem Predloga zakona pravi jedna velika greška s obzirom da načelni pravni stav je i te kako bitan, pogotovo ako se ti stavovi donose od strane Vrhovnog kasacionog suda zbog ujednačavanja pravne prakse i pravne sigurnosti i jedne pravne predvidljivosti.Na žalost, ukidate tu mogućnost da se načelni pravni stavovi donose tamo gde treba da se donose u najvišoj sudskoj instanci, gde sede najeminentniji pravnici, pretpostavljam. Na žalost u Srbiji se donose razni zakoni, često nedorečeni, podzakonski akti još više unose zabune za sprovođenje sprovođenje tih zakona. Iz tog razloga je potrebno da se napravi jedna pravna sigurnost za građane koji će jasno znati kako i šta mogu da očekuju ukoliko poštuju, odnosno ne poštuju zakon, pokrenu neki sudski postupak ili odustanu unapred znajući da je to bezizgledno. Zato mislim da je potrebno da se razmisli o tome, da se ostavi dosadašnja praksa u smislu jedne pravne sigurnosti, a to su načelni pravni stavovi.

član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor

smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.Pošto su Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da li neko želi reč? (Ne.)Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika,

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić,

Čitava ova situacija u kojoj se nalazi pravosuđe u svim ovim složenim problemima u kojima se nalazi, a pogotovo posle uspostavljanja nove mreže sudova nakon usvajanja ovog zakona dodatno opterećivanje i dodatno usložnjavanje odnosa unutar upravljanja jednim sudom, uvođenjem upravitelja suda, mislim da je potpuno neracionalno i nepotrebno i zahtevaće zahtevaće dodatne troškove.Obzirom da svi znamo da svaki sud ima sekretara suda kome se poveravaju ove vrste poslova koje se sada nameravaju poveriti upravitelju suda, nije nam jasno bez obzira što je ostavljena mogućnost da se to reši sudskim poslovnikom, šta će da radi onda sekretar suda? Nije jednostavno urediti odnose unutar upravljanja jednim sudom. Smatramo da će pored predsednika suda, sekretara suda uvođenje upravitelja suda stvoriti jednu situaciju koja može da ionako rovite stvari kada je u pitanju predsednik suda i njegova odgovornost dodatno zakomplikovati.Smatramo da je sasvim dovoljno da sekretar suda obavlja ove materijalno-finansijske poslove, da su u krajnjoj liniji do sada tako stvari funkcionisale i ne vidimo smo dobili pravo obrazloženje zašto je neophodan upravitelj suda.U prethodnom periodu smo imali veoma mnogo problema sa upravljanjem sudova i imali smo predsednike sudova u v.d. stanju. Čak i obrazloženje koje sam čuo za prethodno uvođenje mreže sudova radi lakšeg upravljanja sa manje predsednika sudova je bila jedna priča koja se mogla čuti. Govorim za mrežu iz 2008. godine. Nema potrebe za ovim ovim novim institutom. On em košta em neće rešiti ključne probleme, bez obzira što se ovim amandmanom koji je odbor predložio neke stvari popravljaju, sam institut je po našem mišljenju neracionalan. **Žarko

član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili

zakona ste predvideli da postupak prijema sudskih pomoćnika bliže uređuje akt ministra nadležnog za pravosuđe. Naša poslanička grupa u cilju jačanja sudske nezavisnosti smatra da bi ovaj posao, odnosno ovu odluku treba da donosi Visoki savet sudstva kako je to predviđeno Zakonom o Visokom savetu sudstva. Oni određuju broj sudija, od čega neminovno zavisi broj sudskog osoblja, sudskih pomoćnika i pripravnika i drugih službenika. Ovo je naš pokušaj da sudske pomoćnike ne izjednačimo sa administrativnim osobljem i zbog toga smatramo da ovo treba da bude akt o kome odluku treba da donese Visoki savet sudstva i na taj način štitimo nezavisnost pravosuđa jer mislimo da, ministre znam šta ćete mi reći, su sudski pomoćnici državni službenici. Dajte bar da na ovaj način pokušamo da izbegnemo bilo kakvu mogućnost uticaja resornog ministra na izbor sudskih pomoćnika.

i u apelacionim sudovima, kako je predloženo, već i u višim i osnovnim sudovima.Mi smatramo da je ovaj naš amandman u skladu sa usvojenom Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, koja upravo predviđa potrebu za visokim stepenom profesionalizacije rada sudijskih pomoćnika u svim sudovima u Srbiji.Takođe, Srbiji.Takođe, smatramo da je profesionalizacija potrebna na svim nivoima i u sudovima. Negde smo mrežom sudovima umanjili dostupnost pravde građanima, pogotovo onima u manjim sredinama, ali smatramo da je nedopustivo da i kada je profesionalizacija rada u sudovima dovodimo sudove u ovakvu razliku.Zato vas, gospodine ministre, još jednom pozivam da razmislite i da omogućite da zvanje sudijskog savetnika postoji i u višim i u osnovnim sudovima. Hvala. **Žarko

član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili

Poštovani gospodine ministre, ovim amandmanom mi smo tražili da se prilikom prijema sudijskih pripravnika u sud prednost da onim kandidatima koji su imali visoku prosečnu ocenu nakon završenog pravnog fakulteta.Smatramo da ovu odredbu nije trebalo brisati, da je trebalo ostaviti u Predlogu zakona, ali, naravno, niko od nas nema ambiciju niti želju da prosto sada zastupa stav da ta visoka ocena ili prosečna ocena treba da bude jedino merilo koje treba uzeti u obzir. Naprotiv, ona treba da bude jedna od merila, ali nikako ne smemo da dođemo u situaciju da se ona apsolutno ne boduje i da ona u ovom slučaju, u ovom Predlogu zakona bude brisana.Drugim delom našeg amandmana tražili smo da postupak prijema sudskih pripravnika bliže uređuje aktom Visokog saveta sudstva, a ne aktom ministra nadležnog za pravosuđe. Razumem da je ovaj naš amandman možda rezultat različitog koncepta koji imamo kada je u pitanju odnos prema nezavisnosti ili jačanju nezavisnosti sudske vlasti, ali prosto smo mislili da ovaj amandman ima razloga da bude razmatran i da bude prihvaćen. Hvala vam. **Žarko Korać** Hvala vama.Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić,

Ovaj amandman se odnosi na drugačiju podelu nadležnosti u vršenju poslova pravosudne uprave između Visokog saveta sudstva i između Ministarstva pravde i državne uprave, tako što se predviđa da Visoki savet sudstva preuzme najveći deo ovlašćenja Ministarstva pravde, koji idu u cilju jačanja sudske nezavisnosti. Mislim da je najprirodnije da Visoki savet sudstva vrši nadzor u odnosu na postupanje po predmetima u propisanim rokovima i da vrši nadzor u postupanju po predstavkama i pritužbama.Još su Zakonom o sudijama iz 1992. godine bile jasno razgraničene ove nadležnosti između Ministarstva i između tada vrhovnog suda, jer u to vreme Visoki savet sudstva nije postojao i Ministarstvo je bilo nadležno za vršenje nadzora nad sudskim poslovnikom, a vrhovni sud u to vreme je vršio nadzor nad predmetima i pritužbama, odnosno predstavkama.Ako se ne varam, čak je i u mišljenju Venecijanske komisije izneta neka sumnja u pogledu toga da li je ovo ovlašćenje Ministarstva potpuno jasno. Čini mi se da su upotrebili izraz – nedvosmisleno zahteva razjašnjenje i razradu. U tom smislu mislim da je dobro što smo podneli ovaj amandman. Ako ništa, onda bar zbog prilike da ga razmatramo. **Žarko Korać** Hvala.Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili

da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.Vlada i Odbor za pravosuđe,

Hvala, predsedavajući.Ovaj član predviđa rok u kome određene nadležnosti koje u ovom trenutku ima Ministarstvo pravde treba da pređu u nadležnost Visokog saveta sudstva. U Predlogu zakona to je 1. jun 2016. godine. Mi smatramo da je to predugačak rok, bez obzira na tehničke i kadrovske probleme koji postoje i u ovom trenutku, ali mislimo da je tri godine previše dug period i smatramo da je mnogo primerenije da od 1. juna 2014. godine Visoki savet sudstva preuzme ove nadležnosti, da ih

SUDIJAMAPrimili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Olgica Batić, Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Kenan Hajdarević, Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Nenad Konstantinović, Slobodan Homen, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Jelena Travar Miljević, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, kao i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Pošto je Narodna skupština obavili načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

Ovim amandmanom tražili smo da pored sudija i sudijski pomoćnici pripravnici imaju pravo na udruženje u strukovna udruženja, radi zaštite svojih interesa i u krajnjom slučaju očuvanja nezavisnosti i samostalnosti u radu.Moram radu.Moram da vam priznam da zaista nisam imala nameru da podnosim ovaj amandman sve do trenutka dok nisam pročitala Predlog zakona o tužilaštvima predvideli upravo mogućnost da tužilački pomoćnici i da tužilački pripravnici imaju pravo na udruživanje. Prosto iz tog razloga sam smatrala da ta odredba treba da bude predviđena i u Predlogu zakona o sudijama, jer se faktički radi o regulisanju iste stvari na potpuna dva različita načina.Mislim, naravno, da ništa vas ne sprečava da prihvatite ovaj amandman posebno zbog toga što ste vi upravo u Predlogu zakona o tužilaštvima izvršili tu intervenciju i promenili važeći zakon u tom pogledu da omogućite tužilačkim pripravnicima i tužilačkim pomoćnicima pravo na udruživanje.Iako u obrazloženju zbog čega odbijate ovaj amandman kažete da se Zakonom o sudijama ne uređuju prava sudijskih pomoćnika i pripravnika, iako je to tako, onda me zanima kako je moguće da se to pravo uređuje upravo kada se radi o tužilačkim pomoćnicima i tužilačkim pripravnicima u Zakonu

Amandmanom smo tražili da u članu 4. ostane rešenje koje je važilo i do sada, a koje kaže – ako sud bude ukinut sudija nastavlja funkciju u sudu koji preuzima nadležnost, odnosno u sudu iste vrste i istog stepena, ili približno istog stepena. Visoki savet sudstva donosi odluku u kom sudu sudija nastavlja funkciju.Smatramo da je ovo rešenje potrebno da ostane u Predlogu zakona, zbog toga što je ono mnogo bolje nego rešenje koje ste predvideli u sledećem članu. Ono na neki način predstavlja i garanciju da sudija nastavlja svoju funkciju u sudu iste vrste i istog stepena.U obrazloženju zašto ne prihvatate ovaj amandman kaže se – da je pitanje nastavljanja sudijske funkcije u slučaju ukidanja suda regulisano u članu 6. Ali, u članu 4. je to urađeno na mnogo bolji način zbog toga što nije isto kada sudija nastavlja, recimo, svoju funkciju u u apelacionom sudu i u apelacionom prekršajno sudu, morate da priznate, to nije isto.Dalje, pošto obrazloženje upućuje na član 6. moram da primetim da je amandmanom Odbora za pravosuđe intervenisano i da je taj član 6. drastično popravljen, i da su prihvaćene neke zamerke koje smo mi iznosili u načelnoj raspravi, a koje se odnose na onaj deo vezano za promenu, odnosno ukidanje nadležnosti i da ste prosto predvideli i usaglasili tu odredbu zakona sa Ustavom. To smatram da je jako dobro jel u načelnoj raspravi, čini mi se, da se oko toga nismo najbolje razumeli. Ovo potvrđuje da smo bili u pravu.Naravno, mislim da nije loše da još jednom razmislite, jer razlika je samo u tome što se u ovom članu govori o tome da sudija nastavlja svoju funkciju u sudu istog stepena i iste vrste, a u ovom članu 6. govori samo o tome da nastavi svoju funkciju u sudu istog stepena. To je jedina razlika. član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč?

Ovaj amandman se odnosi na premeštaj sudija u drugi sud bez njegove saglasnosti i dobro je što smo juče na Odboru praktično usvoji predlog koji smo izneli ovde u načelnoj raspravi, što je kroz kroz svoj amandman Odbor upravo predložio ovu izmeni, i što je prihvaćen i što će biti sastavni deo teksta jer mislim da on u mnogome poboljšava tekst zakona. Hvala.

Prihvata se amandman Odbora.

ne mogu da razumem zbog čega niste prihvatili ovaj naš amandman ako se, rekao bih makar deklarativno zalažete za efikasnost sudstva. Mi smo tražili da svako duže odsustvo sudije zahteva da se njegovi predmeti dodele drugom sudiji na suđenje. Vi u vašem predlogu kažete – samo ako je taj predmet hitan po zakonu ili po svojoj suštini.Znači li to da sudija koja je otišla na porodiljsko odsustvo, biće odsutna godinu ili dve dana, da svi njeni predmeti koji nisu hitni po zakonu ili po svojoj suštini treba da čekaju dve godine i da budu konzervirani. Kako ne, ako ne, po ovome će se drugom sudiji dodeliti smo ukoliko ispunjavaju ovaj uslov. Mi smo tražili da se ove dve reči „hitan po po zakonu ili po svojoj suštini“ brišu i da svi takvi predmeti, naveo sam jedan primer odsustva sudije, a to mogu biti i neki drugi primeri koje zahtevaju njegovo duže odsustvo. Zbog čega? Zbog povećanja efikasnosti sudstva ti predmeti ne bi bili dodeljeni drugom sudiji.

Naš amandman odnosio se na činjenicu da sudija za vreme vršenja svoje sudijske funkcije ne može davati nikakve savete drugim licima uz naknadu. Vi ste to promenili promenili i naznačili ste u ovim izmenama i dopunama zakona da sudija ne može davati pravne savete uz naknadu. A kakve to druge savete sudija može da daje uz naknadu građanima, drugim licima?Zbog čega ste to učinili? Šta ste sa ovim zaista nameravali? Dakle, može se neko pojaviti, fizičko lice, dođi kod sudije – dobar dan, molim vas dajte mi savet. Sudija kaže – znate šta to košta 50.000. da napravi legalan ugovor sa fizičkim licem oko nekog saveta. Iz koje bi to branše bilo, ja to ne znam, ali ste vi tu mogućnost ostavili otvorenu i to ne samo da ste pravili novi zakon pa da kažemo da vam se to omaklo, nego ste postojeću odredbu izmenili i rekli ste – ne može davati pravne savete, a sve ostale savete može davati uz

(Ne.)Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević.Vlada i Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč? član 18. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Travar Miljević.Vlada i Odbor za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč?

mi smo podneli ovaj amandman imajući pre svega u vidu potrebu da se sačuva nezavisnost pravosuđa, da se sačuva nezavisnost Visokog saveta sudstva pre svega u predlaganju za izbor prvi put biranih sudija i tužilaca.Evo kako glasi taj stav 2. koji smo mi našim amandmanom modifikovali tako što u stvari predlažemo da se isti briše. Kaže se – Visoki savet sudstva dužan je da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudija prekršajnog ili osnovnog suda predloži kandidata koji je završio početnu obuku Pravosudne akademije u skladu sa posebnim zakonom.Dakle, vi u ovom stavu ovog člana 18. Predloga zakona u stvari obavezujete Visoki savet sudstva da uzme u obzir samo kandidate koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji. Na ovaj način vi u stvari izbor sudija i tužilaca prebacujete na Pravosudnu akademiju zato što su ruke Visokog saveta sudstva vezane predlogom ove, kako da vam kažem, ustanove, Pravosudna akademija je jedna ustanova. Ona je u stvari raspisala konkurs, primila određeni broj polaznika te akademije. Ti polaznici akademije su završili početnu obuku i samim tim su sebe kvalifikovali za buduće sudije, nema drugih.Visoki savet sudstva je taj samo koji određuje godišnje broj potrebnih sudija i u tom slučaju predlaže koliko u stvari je potrebno da ta Pravosudna akademija prime na početnu obuku. U tom slučaju Upravni odbor, Programski savet i faktički jedna komisija koju osniva taj Programski savet u okviru Pravosudne akademije određuju ko će to biti primljen na početnu obuku, ko će tu početnu obuku završiti i u stvari ko će biti prvi put biran na mesto sudije odnosno tužilaca, odnosno zamenika tužioca.Na ovaj način mi direktno urušavamo ustavna načela u pogledu nezavisnosti pravosuđa. Mislim da ovo nije dobro rešenje. Prepoznalo se u kojoj meri je član 40. i član 26. Zakona o Pravosudnoj akademiji ujedno i problematičan u smislu ustavnosti, pa je i pokrenuta inicijativa za ocenu ustavnosti.Odgovor Ustavnog suda je taj od 25. septembra 2013. godine, da je doneo rešenje kojim se pokreće postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 26. stav 3. i člana 40. stav 8, 9. i 11. U obrazloženju ovog rešenja Ustavni sud je jasan u pogledu toga da je našao elemente neustavnosti te odredbe Zakona o Pravosudnoj akademiji. Uprkos tome vi predlažete ove izmene Zakona o sudijama koje su u svrhu, u cilju podobljavanja odredaba Zakona o sudijama sa ovim problematičnim članovima Zakona o Pravosudnoj akademiji.O čemu se tu radi? Šta ćete uraditi u slučaju da odluka Ustavnog suda bude pozitivna u smislu prihvatanja ove ocene ustavnosti i utvrdi se da su su ti članovi Zakona o Pravosudnoj akademiji, neustavni? A vi ste u međuvremenu doneli ovakvu odluku putem ovih zakona, ovih

ste svesni toga i mi smo na Odboru za pravosuđe razgovarali o tome koliko je na ovaj način, ukoliko se poštuje Zakon o Pravosudnoj akademiji, 2.500 pomoćnika i tužilačkih pomoćnika, ostavljeno po strani, marginalizovano i dovedeno u neravnopravan položaj u odnosu na one polaznike i one koji su završili tu obuku Pravosudne akademije.Dovodi se u pitanje u kojoj meri mi želimo sutra da imamo stručne sudije i zamenike i tužioce, da li mi želimo da imamo kompetentne ljude, ambiciozne ljude na tim veoma bitnim funkcijama ili ponovo krećemo nekim putem oportunizma i dozvoljavamo da se samo nastavi taj kontinuitet negativne selekcije.Vi na ovaj način kada dozvoljavate da jedna potpuno anonimna komisija odlučuje o tome ko će vam sutra biti sudija ili tužilac, dovodite u pitanje vladavinu prava.Vi na ovaj način onemogućavate da se značajnije promeni srpsko pravosuđe i vi u stvari snižavate kriterijume, snižavate kvalitet suđenja i u stvari, ne znam na koji način vi mislite da postignete neki napredak u smislu evropskih standarda, kada se govori o suđenjima i o procesuiranju određenih određenih građana koji vrše krivična dela.Na ovaj način, mi nećemo dobiti sudije i zamenike tužilaca od integriteta nećemo dobiti jedno ozdravljeno pravosuđe i na ovaj način mi ćemo samo da destimulišemo veliki broj mladih, pametnih, sposobnih i stručnih sudijskih pomoćnika i tužilačkih pomoćnika, koji će godinama da rade bez ikakve mogućnosti da ostvare neke svoje ambicije u pravosuđu, jer će se prosto izgubiti u tom lavirintu administriranja, u stvari rada u anonimnosti pored sudija i jednostavno neće imati ni volje ni želje da na bilo koji način unaprede ovo tako problematično pravosuđe.Gospodine pravosuđe.Gospodine ministre, vi ste takođe mlad čovek i veoma brzo ste napredovali, u mladim godinama postali ste ministar i pretpostavljam da vi imate sluha za ambiciozne ljude, da imate sluha za sposobne ljude.Vi znate koliko struka pati upravo zbog toga što ne postoji dovoljno obuke, odnosno ta obuka nije u dovoljnoj meri usavršena da stvori dobre sudije i dobre tužioce. Na ovaj način mi, jednostavno, onemogućavamo da se nešto promeni. Ne može da se uporedi stručnost jednog sudijskog pomoćnika, koji je godinama radio pored određenog sudije i u određenoj materiji, sa nekim polaznikom Pravosudne akademije, koji je završio obuku i koji je tu obuku završio za tri godine. godine. To je zaista malo u odnosu na ono što se zahteva od nekog ko će, u stvari, trebati sutra da deli pravdu, odnosno da podiže optužnice. Iz tog razloga ja vam zaista predlažem da vi razmislite malo o ovome.Da li ćete sačekati odluku Ustavnog suda? Neka Ustavni sud bude taj koji će preuzeti na sebe odgovornost za budućnost pravosuđa, a ne Ministarstvo pravde, odnosno Vlada, koja je samo jedno loše rešenje na ovaj način još produbljuje, umesto da ono loše rešenje jednostavno

Svako od nas vodi sednicu u skladu sa svojom procenom šta je Narodna skupština i kako izgleda njen rad. Ja se zalažem kod svakog, apsolutno, poslanika da ima maksimalnu slobodu da koristi to vreme na način

nisam očekivala ovakvu vrstu reakcije od kolega i koleginica poslanika, s obzirom da ja upravo govorim o jednoj mladoj generaciji kojoj je potrebna pomoć i podrška i od strane ovog zakonodavnog tela, a tu podršku možemo pružiti samo tako što ćemo ukazati na neka loša rešenja u Predlogu zakona, koja rešenja unapred onemogućavaju upravo tim mladim ljudima da stvore nešto dobro, ne samo za svoju korist, nego i za ovu državu.Radi se o tome da će sa ovim predlogom zakona da se onemogući da najbolji među onima koji su završili i pravne fakultete, koji su završili pripravnički staž, oni koji su položili pravosudne ispite i zaposlili se kao sudijski pomoćnici po sudovima, odnosno pomoćnici pri tužilaštvima, ujedno i napreduju u karijeri u smislu izbora za sudije, odnosno tužioce.Radi se o tome da je pravosudni ispit onaj koji je u stvari najbitniji u smislu usavršavanja nekoga ko želi da se bavi advokaturom, odnosno da jednog dana bude biran za sudiju, odnosno za tužioca. To je, u stvari, najbitnije.Ovde,

duplira, pored pravosudnog ispita, uvedena je i ova Pravosudna akademija, potpuno nepotrebno, koja u stvari uništava i devalvira potrebu za položenim pravosudnim ispitom.Radi se o tome da ovaj parlament mora da raščisti sa tim da li će nastaviti u kontinuitetu da se stalno odlučuje za loša rešenja, ili će jednom da iskorakne i hrabro krene prema nečem novom i prema nečem što će da popravi znatnije, između ostalog, i stanje u pravosuđu. Na ovaj način to neće postići. Zahvaljujem se.Na član 18. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci amandmana se nisu izjasnili, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.Da li neko želi reč?

Hvala gospodine predsedavajući.Amandman koji smo moje kolege i ja uložili, mi smo u stvari reagovali na član Predloga Predloga zakona o sudijama gde se kaže da će VSS prilikom predlaganja kandidata za sudije, prednost dati onom kandidatu koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji.Mi smatramo da koncept kojim su osnovni pravosudni zakoni, a mislim prvenstveno na Zakon o sudijama i zakon o tužilaštvima, da je pogrešan taj koncept kojim se ti osnovni zakoni prilagođavaju Zakonu o Pravosudnoj akademiji i to u onom članu članu Zakona o Pravosudnoj akademiji koji je predmet ocene ustavnosti pred Ustavnim sudom Srbije. Radi se o članu 26. i o članu 40. Zakona o Pravosudnoj akademiji koji su osporeni.I sada da stvar bude još gora, mi upravo sa tim zakonima, sa tim članovima zakona usaglašavamo Zakon o sudijama i Zakon o tužilaštvima na taj način što predviđamo da se prednost daje kandidatima koji su završili početnu obuku.Mislim da je jako loš koncept koji ste izabrali. Naravno, ne osporavam mogućnost da Pravosudna akademija jednog dana stasa, jednog dana dobije tu vrstu, da kažem, potrebnog kredibiliteta da može da osposobljava kadrove koji će danas-sutra, direktno biti izabrani za sudiju, ali u ovom trenutku ona nema taj kapacitet i čini mi se da je to i mišljenje Venecijanske komisije.Ovako se postavlja pitanje, da li je upravo obuka na Pravosudnoj akademiji jedan poseban uslov koji će se mnogo više ceniti prilikom ocene osposobljenosti i prilikom ocene stručnosti kandidata za sudiju osnovnog, odnosno prekršajnog suda. Naravno, ovde je Ustavni sud u svojoj, da kažem, odluci, izneo jedno

Zahvaljujem predsedavajući.Prihvata se amandman Odbora.

Pošto mi ministar nije dao odgovor na prethodni predlog, odnosno odgovor na predlog amandmana, pretpostavljam da će sudijama, imajući u vidu da im je vaš kolega Krstić najavio smanjenje plate, biti omogućeno da se bave dodatnom delatnošću kako bi nadoknadili taj gubitak.Kada je u pitanju ovaj amandman, poštovani ministre, vi ste predložili da predsednik suda može biti biran na pet godina i to bez mogućnosti ponovnog reizbora.Naš predlog amandmana jeste da predsednik suda može biti biran na četiri godine sa mogućnošću ponovnog reizbora. Naš predlog ima vrlo jednostavno obrazloženje.U jednom sudu u kome, recimo, ima 10 sudija, svaki od sudija će jednog dana biti predsednik. Kakav je integritet tog predsednika suda kada zna da će mu svaki njegov sudija jednog dana sutra biti predsednik, a da će on biti sudija? Na koji način će on voditi taj sud?Predsednik suda jeste ipak na određeni način i menadžer. Predsednik suda, recimo, kao što smo neki dan razgovarali, bi trebao da reši pitanje u Novom Sadu da sud ima detektor za metal. Da li ste rešili to pitanje ministre ovih dana? Dakle, još uvek ne radi. Jutros smo dobili informaciju detektor za metal u sudu u Novom Sadu, odnosno u sudovima koji su smešteni u zgradi u Sutjeskoj. Nadamo se da će to ovih dana biti rešeno.Recite nam čime ste se vodili kada ste ograničili mogućnost da predsednik suda može biti biran samo jednom? Na kraju predsednik Republike, ako ćemo da koristimo neku analogiju, može biti biran dva puta. Nadam se, ne daj bože da ovaj bude biran ponovo, ali ipak razmislite o ovom amandmanu da predsednik suda, koji je dobar predsednik, ipak može biti biran na još jedan mandat. Hvala. **Žarko

Zahvaljujem predsedavajući.Prihvata se amandman Odbora. **Žarko Korać** Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima

TUŽILAŠTVUPrimili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković, Jovan Palalić, Srđan Miković, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Kenan Hajdarević, Olgica Batić, mr Vladimir Ilić i Nenad Konstantinović, kao i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i i zakonodavstvo kao i mišljenje Vlade o amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš

mi mislimo da je bilo bolje rešenje koje je bilo u sadašnjem zakonu, da postojanje osnovnog suda prati postojanje osnovnog javnog tužilaštva na području koje pokriva osnovni sud.Tokom rasprave o Zakonu o tzv. mreži sudova ukazali smo na problem. Radi se o osam javnih tužilaštava koja jednostavno ne postoje, a u tim opštinama postoje osnovni sudovi. Pročitaću ih. Radi se o Ivanjici, Šidu, Priboju, Dimitrovgradu, Sjenici, Majdanpeku, Bujanovcu i Knjaževcu.To nisu male opštine. Karakteriše ih činjenica da se nalaze u pograničnom području. Vi ste ovde nama, u razlozima za odbijanje amandmana, ukazali na problem priliva predmeta. Juče sam pažljivo slušao vašu diskusiju o tome da priliv predmeta određuje da li će negde biti sudske jedinice ili odeljenje. Sa tim se slažem, načelno se sa tim slažem.Međutim, ovde se radi o osnovnim tužilaštvima u pograničnom prostoru, u ne malim opštinama. Priznaćete da ni Knjaževac, ni Priboj, ni Majdanpek, Šid, ja sam danas govorio nešto o opštini Šid, nisu male opštine. Sasvim sigurno, zbog specifičnosti, zbog toga što se nalaze na granici, zbog značaja tih opština za našu državu, nije bio neki problem. Mislim da ne bi bio veliki trošak da se umesto 58 javnih tužilaštava moglo formirati 66, koliko ima i osnovnih sudova.Nismo jednostavno dobili pravo obrazloženje zašto se odstupili od sadašnjeg rešenja u zakonu. Mislimo da bi bolje bilo da se ostalo pri sadašnjem rešenju, da je ovih osam važnih opština imalo osnovno javno tužilaštvo.

odnosno dosadašnji Zakon o javnom tužilaštvu imao jedno dobro rešenje, a to je da je republički javni tužilac nadležan, između ostalog, da podnosi izveštaje Narodnoj skupštini, a onda bez ikakvog razloga izvršna vlast ili taj koji u okviru izvršne vlasti predlaže zakon, koji i sam podnosi tromesečni izveštaj nadležnom odboru Skupštine, i predloži da republički tužilac podnosi Narodnoj skupštini redovni godišnji izveštaj o radu javnih tužilaštava u Republici Srbiji. Znači, sama izvršna vlast kaže tužilaštvo neka jednom godišnje podnosi izveštaj, bez obzira što Ministarstvo jednom tromesečno daje izveštaj. Time se pokušava da se ograniči nadzorna i kontrolna uloga Narodne skupštine kao predlagača zakona.Trenutno imamo u primeni Zakonik o krivičnom postupku, tužilačku istragu. Ko će da pita da li to funkcioniše ili ne funkcioniše, nego Odbor za pravosuđe?Predložio sam da, osim redovnog godišnjeg, podnosi izveštaj koji zatraži nadležni odbor Narodne skupštine, ali ni po jada što je to predloženo u oktobru. To je predloženo i prvi put kada je došao zakon i drugi put. Evo imam ispred sebe: 22. juna kada sam predlagao istovetan amandman, pa onda 22. oktobra. Čitajte amandmane. Ovi ljudi ovde, narodni poslanici, ozbiljno rade svoj posao i trude se, jer mi hoćemo i hoćemo da proverimo u izveštaju kako funkcioniše tužilaštvo u Smederevu na teritoriji Kovina, a siguran sam da to ne može biti ni izbliza isto, kao što sada funkcioniše dok je sudska jedinica pri osnovnom sudu u Pančevu, a samim tim i tužilaštvo. Hvala.

Prihvata se amandman Odbora.

član 19. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Nenad Konstantinović.Vlada nije prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nije izjasnila.Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nije prihvatio amandman sa ispravkom.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

u celini.Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o prve četiri tačke dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 81. Poslovnika

20. novembar 2013. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o prve četiri tačke dnevnog reda ove sednice, odnosno o: Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama